интересът на народните представители към този изключително важен въпрос ще ги върне в залата. Когато прецените, че има достатъчно кворум да вземем решение, предлагам да вземем следното решение: да има легитимен представител на вносителя на този изключително важен въпрос, тъй като има три проблема, без отговор на които Народното събрание не може да вземе меродавно решение. Първият въпрос е вносителят – Министерският съвет, когато е приел този Закон, бил ли е запознат с тълкувателно Решение на Върховния касационен съд на Република България от 15 юни 2010 г. относно характера на приватизационните сделки? Второ, без което не можем да вземем решение: дали в диалога с Европейската комисия е отговорено достатъчно компетентно, че в българската практика досега няма нито един случай, в който на миноритарния купувач на дялове от приватизирано предприятие или части от предприятие

Още веднъж – уважаема госпожо Председател, колеги! В Закона, който сега заличаваме, е предвидено правото на държавата при неизпълнение на задълженията по приватизационните договори да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. След като § 8 не съответства на заложените в Договора за функциониране на Европейския съюз точки, ние трябва да го премахнем. Но, премахвайки го, лишаваме държавата от един защитен механизъм срещу некоректните приватизатори. Смятам, че ресорният министър трябва да предложи допълнителни мерки, за да защити интереса на държавата, респективно на данъкоплатците. Цитираната алтернатива на § 8 – § 11д, не е добър заместител, защото важи за в бъдеще, а, както знаем, приватизационният процес е свършил почти изцяло! След отмяната на § 8 ще бъдат заведени множество съдебни искове за отпадане на наложените обезпечения. Защо въобще е приет такъв законов текст, който противоречи на европейското право?!

преди изказването господин Кънев ще направи процедура за допускане в залата, за да удовлетворим искането на господин Божинов.

Лъчезар Борисов – началник отдел, и Десислава Георгиева – началник отдел. Това е дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване така направената процедура за допускане в залата.

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Правя моето изказване с отчитане важността на темата, която обсъждаме. Тя е сложна вероятно за много от народните представители, тъй като в нея се преплитат икономически и юридически проблеми. Има свое почти 10 годишно развитие във времето. Както разбрахте, има становище от името на Европейската комисия, което оспорва споменатия параграф в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Но аз заставам и с определено вълнение, защото част от текстовете са внесени преди години по мое предложение, заедно с господин Йордан Цонев. Те бяха предизвикани в резултат на една политическа дискусия, която ние в БСП водихме, и се установи, че при много от приватизационните договори впоследствие има значителни неизпълнения. В същото време, когато е приеман Законът за приватизацията, не са предвидени необходимите гаранционни механизми, които да защитят интересите на продавача, тоест на държавата и на цялото общество. Затова първоначално през 2006 г. беше предвидена възможността да се учредява законова ипотека, която да гарантира изпълнението на поетите от приватизаторите обещания. Искам да подчертая, че не става дума за никакви нови задължения, тъй като договорите трябва да се изпълняват такива, каквито са подписани от двете страни. И тук всеки един трябва да знае, че никой не се е намесил в промяна на съдържанието на договорите между продавач и купувач. Единствено, макар и по-късно, но в съответствие с принципите на правото, с цел да се защитят именно тези интереси, за които говоря, се учредяват законни ипотеки и други обезпечения, които да стимулират към добросъвестно изпълнение на поети в приватизационните договори задължения. Искам да Ви кажа какъв е финансовият резултат от тези мерки. В определени периоди към тях имаше колебание, те бяха променяни, но от

около 200 милиона са реални финансови постъпления, другите плащания са с допусканите компенсаторни инструменти.

последните няколко години допълнително са събрани, по мои данни, 214 млн. лв., като 80% от тях са в резултат на действието на отменяния сега § 8. И за да бъде пълна картината, да Ви кажа какво предстои. Към сегашния момент има ипотеки, които осигуряват вземанията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за над 120 млн. лв. Ако днес гласувате за отмяната на § 8, ние доброволно се отказваме да търсим тези средства, а да очакваме, че те ще бъдат изплатени без наличието на такъв гаранционен механизъм, мисля, че ще бъде проява на една крайно необоснована наивност. Сега ще попитате: добре, това, което казвате, е така, но какво решение можем да предприемем, когато е задвижена процедура от Европейската комисия, подлагаща на оспорване обсъждания параграф? Парламентите се сменят, политиката продължава. В миналото Народно събрание тогавашното правителство, отново по предложение на Икономическото министерство, внесе абсолютно същия Законопроект. Той отново беше подкрепен от Икономическата комисия. На мен и на няколко души ни костваше големи усилия това да не бъде допуснато за окончателно решение в пленарната зала. Оказва се, че при цялата си противоречивост, в миналото Народно събрание е имало хора, които си дават сметка за интересите на държавата, задълбочават се върху юридическата и икономическата проблематика, а днес тази инерция отново се налага и ние сме на прага на одобрението на този текст. Затова се обръщам към всички депутати, които имат съзнание за българските интереси, обръщам се към всички юристи, за да си дадат сметка, че България е в състояние да води равностоен диалог с Европейската комисия. Смятам, че даже ако ние се явим на дело пред Съда в Люксембург, ако позицията бъде защитавана от подготвени юристи, тя има шанс да успее, но в краен случай можем да направим поне промяна в този текст, вместо неговото отпадане. Тук се твърди, че, виждате ли, се засягали интересите на мажоритарни собственици, защото заради неизпълнение на задължения на миноритарни такива съдружници са предвидени обезпечения. Ако някой знае един такъв случай, нека да излезе и да го съобщи. Тук има представители на Министерството на икономиката, на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, нека да дойдат и да кажат – има ли случаи, когато такива ипотеки ощетяват мажоритарните притежатели на акции в дружества? Европейската комисия ни атакува и на друго основание – че мярката е непропорционална. Защо е непропорционална? Защото засягала интересите на големи инвеститори, които по този начин не могат да оправдаят своите инвестиции и да управляват дружествата по ефективен начин. Но ние неслучайно сме предвидили тези тежести да засягат не само имуществото на купувача, но и имуществото на придобиваното дружество. Та нима България в последните две десетилетия не се превърна в шампион по законодателно и всякакво друго заобикаляне на законодателството?! Нали знаете част от тези прословути инвеститори, които нямат капитал, но придобиват такъв и ако ние по някакъв начин сложим възбрана и тежести върху тяхното имущество, утре държавата какво ще получи? Те ще разпродадат на части това, което са купили, и накрая активите пак ще са за тях, а пасивите – за всички останали. Затова именно е предвидено, за да не може да се получи това заобикаляне, мерките да засягат имуществото на купувача, в случая юридическо лице, тъй като те не купуват като физическо лице. Те физически са богати, а като юридически лица често са много бедни. Но тези бедни юридически лица купуват много апетитни дружества, които са богати. тези години примерите не са изключение. Те даже, за съжаление, започнаха да получават пандемията на масова практика – или да се разсипват и затварят определени предприятия, или да се присвоява това, което е получено, срещу неизпълнение на хубавите обещания, които са давани, когато на изгодни цени те са придобивани. По тази причина не трябва да допускаме това да се случи. Защо парламентът с общо съгласие подкрепи необходимостта да се предприемат допълнителни законодателни мерки по отношение на фалита на КТБ? За да не могат да се правят последващи цесии, за да може Фондът за гарантиране на влоговете да определи временен синдик, а този Законопроект ни изправя пред подобни проблеми за защита на имущество в интерес на обществото, но се предлага обратната мярка – да се снемат всички досегашни задължения. Къде е съответствието между тези два подхода? Това именно показва, че тази мярка от Европейската комисия вероятно е наложена след активно лобиране от собственици на такива дружества, които са намерили каналите, и поради свойственото бездействие на властите в България или при недостатъчен капацитет на тези, които трябва да формират позиция, е успяло да се придвижи до фазата, в която се намира и на която ние в момента търсим решение. Защото част от тези хора, наричани чуждестранни инвеститори, за хората вече са придобили прозвището на грабители. Те често са регистрирани в офшорни зони. Това са подставени лица, свързани с български и други икономически интереси с неясен икономически капацитет. Те идват като някакви външни благодетели, придобиват активи и след това ние трябва да плащаме сметките. Докога ще продължава тази работа?! Докато всичко бъде съсипано окончателно! И тук сутринта слушаме пак някакви речи за икономически растеж, който незнайно откъде ще се получи, за който ще дойдат някои благодетели и пак ще ни помогнат да си решим собствените въпроси. Докато ние не решаваме тези въпроси, няма откъде да чакаме спасение! По този текст ние ще гласуваме „против” по изложените мотиви, защото няма почти никакви аргументи за неговата подкрепа. Искам обаче да Ви обърна внимание, че ако се формира мнозинство за неговата подкрепа, ние ще търсим решение не за отпадането, а за коригирането на текста

в случай на неизпълнение на купувачи, които притежават по-малко от 50% от капитала в дружеството. В тази посока трябва да стане изменението, за да се въведе изключение, като се предвиди, че в случай на неизпълнение от страна на купувачи, които притежават по-малко от 50 на сто от приватизираното дружество, Агенцията да няма право да налага обезпечения върху имуществото на приватизираното дружество. Въпреки че има ли някоя сериозна фирма, която участва в приватизацията, без да прави така наречения „дю дилиджънс”, тоест да проучи изцяло състоянието на дружеството?! Защото в много случаи става дума за задължения на последващи купувачи. Ще го илюстрирам, за да е разбираемо за повече хора: ако Вие имате едно жилище с ипотека и го продавате, означава ли това, че новият собственик е освободен от ипотеката? В правото действа принципът, че това, което се купува и се продава, върви с всички активи, с всички тежести, които го съпътстват. Така че този, който го е купувал, много добре знае какво купува и няма защо да се прави на ударен, или както има една поговорка, подходяща за случая – „Кьорав карти не играе”. Тези хора не са били със затворени очи, но на тях им е удобно да кажат, че видите ли, върху тях се налага мярка, която те не са поемали. Те не са я поемали, но когато те купуват дружество от този, който не си е изпълнил задълженията, трябва да се знае, че върху тях преминават всички права и задължения, с които това дружество се движи. Другото, което може да се предвиди, е преходен режим. Защото ако сега просто отпадне § 8, дори допускам, че с активните адвокатски кантори тези, към които е била предявена мярката на § 8, ще започнат да съдят държавата за причинени вреди, тъй като основанието е отпаднало и те ще кажат: „Не е имало основание за нас да бъдат създавани подобни тежести”. Те могат даже да изискват да им се плати за цялото това упражнение. Така че с две-три разпоредби ние можем да излезем от ситуацията, но тя е много показателна. Затова смятам, че в това Народно събрание трябва да се отнасяме със сериозно отношение. Казах го няколко пъти досега, но, за съжаление, не виждам резултатите. Трябва да се формира някакво национално мнозинство в този парламент, което да има икономическите, юридическите и социалните аргументи да провежда политика, която е в интерес на икономическото развитие и в интерес на българските граждани. Иначе ще ни подхвърлят тук всякакви законопроекти, всякакви лобисти ще тичат по нашите министерства и по Европейската комисия, а българските граждани ще остават с впечатление, че ние сме статисти в Европейския съюз, които чакат по някой фонд да им прехвърлят поредните средства, те да бъдат изхарчени отново в ползата на някакви групи, а не в интерес на мнозинството от гражданите. Ето, това е този Законопроект. Той ни изправя пред много по-голямата тема от § 8, който сега, някак между другото и без особено вълнение трябва да бъде подкрепен и да отпадне от Закона. Затова Ви призовавам да не бъде подкрепян този Законопроект. Ако трябва, той да бъде внесен с посочените корекции и наистина да се покаже, че ние едновременно сме готови да продължим диалога с Европейската комисия, че отговаряме на поставения проблем, но не сме наивници, за които да се твърди, че видите ли, под лозунга за свободното движение на капитали в България са възможни всякакви злоупотреби, които обаче българските граждани охотно ще продължат да плащат със своята мизерия! Благодаря. (Частични ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, въпросният Законопроект наистина е с изключителна важност и в същото време материята е доста сложна. съм, че не всички колеги са наясно какво точно става с отмяната на § 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Господин Стоилов, напълно споделям това, което казахте до момента, с някои малки изключения. Ще обясня нещата, които не споделям чисто прагматично. Колеги, темата за приватизацията е е изключително ранима тема. Но тук трябва да кажем, че през годините бяхме свидетели не на купуване на български предприятия и български мощности, а на подаряване на такива и на разграбване. Това е нещото, с което се различаваме. Всъщност за голяма част от тези предприятия изобщо нищо не е плащано. Това е факт! От друга страна, голяма част от средствата, които се събират, уважаеми колеги, от приватизация, отиват в Сребърния фонд. Всъщност днес ние не просто трябва да защитим националния интерес, трябва да защитим интереса на нашите майки и бащи. бащи. Пълната отмяна на § 8 означава пълна национална безотговорност от страна на всички нас – народните представители. Това означава да оставим Агенцията за следприватизационен контрол без никакъв механизъм за осъществяване на такъв. Да, приватизацията е приключила, но не е приключил процесът на следприватизационен контрол. Всъщност само на първо четене – държа пред себе си и становището на Агенцията по приватизация, която напълно споделя това, което днес казвам пред Вас, което каза и колегата Янаки Стоилов

Да, безспорно в текстовете на § 8 се съдържат нарушения на два члена на Договора за функциониране на Европейския съюз, но това не означава, че ние не можем да направим съответните корекции, с които да избегнем нарушаването на тези два члена и в същото време да защитим нашия национален интерес. Ние смятаме, че това е правилният подход.

от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Нещо повече, дори съм леко разочарован, защото беше редно Министерството да представи поне финансова обосновка към този Законопроект – какво ще ни струва отмяната на този § 8. Такава няма. Да, абсолютно реална е опасността да завалят дела. Друг е въпросът дали тези искове ще бъдат уважени в съда, или не. Все пак има едно реално, тълкувателно съдебно решение, което ние не трябва да отхвърляме хей така. Ще предоставя на колегите това тълкувателно решение – да се запознаят, защото там има неща, които ние трябва да изясним. Всъщност тук не става въпрос за търговски сделки – и Вие го знаете, господин Стоилов, Стоилов.) Точно така! Въпросът е изключително сериозен, изключително важен. Пак казвам: тук има два елемента. Първият елемент е, че ние трябва да защитим държавния интерес, и вторият елемент, че тези пари по закон отиват в Сребърния фонд за подпомагане на пенсионната система, сиреч в помощ на нашите майки и бащи – пенсионери, които мизерстват с

Няма. За изказване – народният представител Данаил Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, сложен казус се поставя с въпросния Законопроект. Предходните оратори обясниха голяма част от правните и фактическите детайли, свързани с това специфично обезпечение. Искам да подчертая следното. Безспорно е, че трябва да търсим балансирано решение. Безспорно е, че обезпеченията, които досега са били учредявани, са в полза на стабилността и правилността на изпълнението на приватизационния договор. Подчертавам, че трябва да съобразяваме следното: това са обезпечения. Тези обезпечения би трябвало да гарантират на българската държава като продавач, че условията по приватизационния договор ще бъдат изпълнени. Вероятно по тази причина, колега Байрактаров, и Агенцията за приватизацията, и Министерството на икономиката, не могат да дадат числов показател на конкретни суми, защото това са обезпечения, които гарантират например запазването на работни места, запазването предмета на дейност. Всички други условия, съобразно Закона за приватизация и следприватизационен контрол, респективно съобразно договора, би следвало в течение на времето да бъдат да бъдат изпълнявани. Прекалявала ли е българската държава с това обезпечение? С оглед констатациите за пороците в приватизационния процес няма да влизам в коментари и описание описание в детайли. Да, вероятно българската държава, съобразно негативния си опит, в един момент е прибягнала до един по-силно интензивен способ да защити да защити интересите си като продавач. Тъй като коментирате, че има и съдебна практика по случая, позволявам си да напомня на всички колеги юристи, че съобразно константната съдебна практика се приема, че страните по приватизационните договори в тези случаи тези случаи са равнопоставени субекти, тоест те действат наравно. Затова и Върховният административен съд отказва да гледа на актовете в приватизационното производство като на индивидуални административни актове. Съдът приема, че това е воля на едната страна – продавач, която е българската държава в момента. Ще кажа нещо и за ипотеката. Всички колеги знаят, че ипотеката е реално обезпечение. Ипотеката е тежест върху конкретен недвижим имот. Подчертавам това, за да го съобразим със следното обстоятелство. Мнозинството от приватизационните договори имат за предмет не имоти, те имат за предмет акции или дружествени дялове от доскоро държавни търговски дружества. В този смисъл бихме казали, че нямаме пряка връзка между предмета на приватизационната сделка и един определен актив от имуществото на дружеството – недвижимия имот, върху който последващо е вписана законната ипотека. Да, законна е, защото законът е дал възможност на българската държава като продавач да ползва този, бих казал, по-икономичен процесуален способ. Възможно е българската държава като контрагент и с оглед обстоятелството, че регулира дейността си чрез специфичен закон, действително да е излязла извън предмета на приватизационния договор. Тук също така ще подчертая, че самият приватизационен договор е консенсуално, двустранно правоотношение, тоест двете страни са се съгласили. Ако приватизаторът не иска да дава такива обезпечения чрез законна ипотека на имущество, което ще придобие – да, той няма да сключи въпросния приватизационен договор. Но и друго е вярно. Вярно е, че в практиката си органът по приватизация би следвало винаги да предпочита и да изтегля гаранциите да бъдат, първо, реални и второ, да бъдат на първо място да бъдат на първо място от страна на субекта – купувач, и чак резервно, и в краен случай да прибягва до обезпечение чрез активи на приватизираното дружество. Позволих си да изкажа всички тези аргументи не за да Ви отегчавам, а за да покажа в колко, бих казал, сложна и противоречива правна обстановка би следвало да вземем настоящето решение. Аз мога да споделя, защото не съм член на комисиите, които са обсъждали Законопроекта, моето моето виждане и становище. Безспорно е, че трябва да вземем балансирано решение. Безспорно е, че трябва да изпълним предписанията, указанията на Европейската комисия в тази връзка. Добре би било обаче да ги изпълним, не бих казал... Направо ще кажа: трябва да ги изпълним творчески и правилно, тоест да защитим правата на третите лица съакционери или съдружници, които не са страни в приватизационния договор, респективно не са участвали в приватизационната процедура, но без да намаляваме обема на обезпеченията и взискателността си в това обезпечително производство, което е особено и специфично. Ще гласувам „за” на първо четене, като с оглед изявленията на предходните оратори, че ще предложат не абсолютното отпадане, а редакции в нормата на § 8, се надявам тези редакции наистина да бъдат удовлетворителни както на изискването на Европейската комисия, така и за защита на държавата ни като приватизационен продавач. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Няма. Бяха поставени въпроси в изказванията на народните представители, на които пожела да отговори заместник-министър Любен Петров. Заповядайте, господин Заместник-министър.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 Искам да Ви уверя, че седейки отзад с експертите от Министерството на икономиката, които са експерти дълги години в Министерството на икономиката, слушам коментари и се убеждавам в това, което и те ми твърдят, че виждаме едно дежавю, което е коментирано дълги години само по този § 8. Реално аргументите, които се коментират тук, в момента, в пленарна зала, нашите експерти, не експертите от това правителство, а експертите на Министерството на икономиката са опитвали да защитят българския интерес пред Европейската комисия нееднократно. Всички тези аргументи, които съвсем логично и аргументирано се изнасят пред Вас, са така. така. Твърдя на базата на колегите, че тези аргументи са представени пред Европейската комисия, но те не са одобрени и не са приети.

която и да е било държава да спечели срещу тези аргументи в Европейския съд, което означава, че след това между 30 и 60 хил. евро всеки ден до отстраняването на това нарушение България ще трябва да плаща. Всеки един от Вас може да си направи сметка какви санкции ще поеме България и ще трябва да плати. Накрая пак отново ще бъдем принудени да приемем § 8. Така че призовавам наистина колегите без да влизаме в детайли, че някой нещо ни бил казал на нас като българи. Аз всъщност съм човек, който уважава всеки един български експерт и съм последният човек, който би казал дайте да гласуваме нещо, защото така са ни казали. Ако нашите експерти не са убедени в това нещо, наистина мога да дам думата в детайли и колегите да Ви разяснят къде какво сме се опитали през различните години това нещо да се случи от 2011 г. колегите твърдят, че са правени всички възможни опити и постъпления пред Европейската комисия това нещо да бъде направено така, че да не е необходимо § 8 да отпада. Това не е едно правителство, не е един екип на Министерството на икономиката, не е сегашният министър, нито пък сегашното ръководство. И фактът, че тук седим зад парламентарната опозиция и чувам подмятания дори от народни представители отляво, че наистина нещата се повтарят и повтарят, и повтарят, и ако искаме България да върви напред, лично моето убеждение е, че § 8 е необходим. Параграф 8 е за едни сделки, които са сключвани преди повече от 15 години. 15 години. Отменянето на § 8 няма да породи действия със задна дата, а оттук нататък нещата в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол са напълно защитени с новите му разпоредби. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз съм изключително удовлетворен от днешния дебат, защото той показва едно доста сериозно единомислие в основните оратори до момента. Действително имаме една сложна история на приватизацията в България, история, каквато едва ли Европейската комисия може да подозира, че може да има. След 2002 г. има голямо количество сделки, които са сключвани без необходимите обезпечения за неизпълнение по тях. по тях. Бих искал да задам един основен въпрос: всъщност колко като бройка, като стойност са тези договори, които остават към момента необезпечени по способите на действащото законодателство? Всъщност това е може би основният въпрос – за какво спорим. Казано ни беше колко ще ни струва неизпълнението на препоръките от Европейската комисия. Остава висящ обаче въпросът какво може да ни струва сляпото изпълнение. В този дух важно е да има такава информация и може би вносителят беше редно да я обобщи, да я предложи още с внасянето на самия законопроект за първо четене. Според мен няма сериозна опасност правните последици да са такива, че да доведат до отмяна на сега наложените ипотеки по действащия закон. Просто правото действа занапред, то няма задна сила. В този дух ние решаваме някакъв проблем с отмяната, но създаваме друг, който не знаем как би следвало да се реши – това е въпросът за контрола. Контролът между 2002 г., когато е приет новият закон, и реално погледнато до момента, в който Агенцията за приватизация и и следприватизационен контрол е успяла да обхване тези договори, които не са били обезпечени. Това е за мен основния въпрос – какво е количеството договори, по които може да има неизпълнение за в бъдеще, на каква стойност са, какви могат да бъдат щетите за държавата. Ние категорично – Патриотичният фронт като група, заявяваме, че текст трябва да има, § 8 трябва да съществува под някаква форма. Той може би трябва да урежда дори случаите, за които се намеква в това становище, когато заради заради неизпълнение на минотарен акционер се налагат обезпечителни мерки на цялото дружество. Ние сме и за това, но важно е да гарантираме онова, което държавата трябва да вземе от приватизацията, защото епохата на безотговорност в приватизацията на държавно общинско имущество според нас трябва да бъде прекратена и всички законови механизми, които гарантират изпълнението на договорите запазването на работните места, съответно изплащането на сумите, за които са подписани тези договори, трябва да бъдат отстоявани. В този дух между първо и второ четене Патриотичният фронт ще направи своите предложения за изменен текст, който се съобразява с препоръките на Европейската комисия, но запазва контролните механизми на държавата върху сключените вече приватизационни сделки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Георги Божинов.

Уважаеми господин Председател, въпреки твърдението на уважавания заместник-министър моята основна теза е, че диалогът с Европейската комисия не е и не трябва да бъде прекратен. Оттук е първият мой въпрос: Вие говорите за сериозни експерти, аз Ви питам: има ли едно-единствено писмено становище на българската страна до Европейската комисия, което да се позовава на това споменато преди мен от ораторите, тълкувателно решение на Върховния касационен съд на Република приватизационните договори не са търговски сделки? Позовахте ли се на това становище на за да предложите интерпретация на нашата позиция, че този тип договори не попадат в приложното поле на Европейската комисия и на нашия предприсъединителен договор? Второ, щом Европейската комисия твърди, че с този § 8 се нарушават интересите на инвеститорите в Европейския съюз, аз поставям въпроса: на коя група инвеститори? Затова Ви питам, въпреки че Янаки Стоилов постави въпроса и даде отговора: има ли един-единствен случай в практиката на нашата Комисия за следприватизационен контрол, на който на мажоритарен собственик на акции или дялове е наложен запор по реда на този член върху цялото имущество? Отговорът е – нито един! И дори тези компромисни случаи, които предлагате, да запишем, че в § 8 запор се налага само, ако си придобил повече от половината, ще бъде формална и куха фраза. Трето, питам Ви: като толкова държите България да не бъде наказана ще ми отговорите ли как по случаите на § 11д, който не предлагате да бъде отменен, а отменяте § 8, България няма да бъде санкционирана срещу 800 хиляди на ден? Чели ли сте какво пише там? Ами той повтаря § 8! И като толкова са се вгледали някои лобисти в § 8 защо не видяха § 11д? Няма да го чета. Господин Янаки Стоилов постави много важен въпрос: колко струва онова, което не е платено и онова, което е запорирано? Явно е, че когато продаваш онова, което не е платено или има запор, струва много по-евтино. Ако парламентът снеме запора, става по-скъпо и такива инвеститори стават много по-богати.

никой, който не е изпълнил своите задължения по приватизационния договор не може да продава акции и дялове без разрешение на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол. Питам: има ли поне едно разрешение и защо за такава продажба на акции и дялове, когато не си си платил задълженията? Ако отговорът е не, кого облекчаваме ние? Значи няма нито един случай, който да е миноритарен дял и никой не може да продава акции и дялове от дружество, което не е разплатено. За кои ипотеки плаче вносителят? Уважаеми дами и господа, има една тънкост, която моля уважаемите представители на вносителя, които вече са тръгнали към трибуната, да ми отговорят: няма ли двоен подход? Онези сделки, преди 2006 г., за които едва ли важи 11г, за тях ли плачат лобистите? Защото след 2006 г. вече не може, не по силата на § 8, а по силата на 11г и 11д. Защо разделяте длъжниците на българската държава на две? Едни, на които ще им снемете ипотеките, и на други няма. Няма да давам конкретни примери, но има едно такова дружество, на което служебното правителство опрости 150 милиона, а сега дължи още 20. И тези спорове около КТБ. Питам Ви: ще ми отговорите ли по какъв критерий са тези двойни стандарти, по които оставате 11г и 11д и то важи след 2006 г., махаме § 8 и една група приватизационни сделки остават в бедствено положение. Уважаеми дами и господа, предлагам диалогът с Европейската комисия да продължи по силата на тълкувателното решение на Второ, да се каже, че няма нито една сделка, по която е наложен запор на миноритарен собственик. Трето, да се каже, че който си е купил евтино дялове и акции от дружество, което не се е изплатило в противоречие на закона, да бъде така добър да съучаства в този запор, защото не може за сметка на българския народ да правим европейски играчи много по-богати, отколкото са в момента. Информира ме господин Главчев, че господин Божинов е поставил въпроси към вносителите. Заповядайте за отговор.

Уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с поставените въпроси, първо по отношение на тълкувателното решение искам да Ви уверя, че Европейската комисия е информирана и това решение й е изпратено за сведение. Послужило е като един от аргументите в защита на § 8. За първи път въпросът е поставен пред българската държава още през 2011 г., след което през 2012 г. сме получили официално уведомително писмо от Европейската комисия стартирането на наказателната процедура срещу България, а през 2013 г. вече сме на етап мотивирано становище, което е финалният етап от тази досъдебна фаза. Българската държава по процедура трябва да изпраща отговори мотиви в опит да защити оставането на разпоредбата и на всички тези етапи сме се опитвали да защитим § 8, като аргументацията е подготвена от страна на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол. Пак казвам, със сигурност понеже тази аргументация е минавала и през мен, това тълкувателно решение е пращано на Европейската комисия и въпреки това Комисията не е възприела аргументите на българската държава. Точно за това, а и не само заради това, а защото сме проучвали практиката на Съда на Европейския съюз, ние считаме, че ако се стигне до дело българската държава няма да успее да спечели това дело това, което ще постигнем като резултат е плащане на едни финансови санкции, след което отново ще бъдем принудени да отменим § 8, защото той въвежда едно специално държавно право, което, според тълкуването на Съда на Европейския съюз, противоречи на договора за функциониране на Европейския съюз. Всяка една държава от Европейския съюз, която се е опитала да защити пред Съда запазването на такова специално държавно право, не е успяла и е осъдена, така че алтернативата, която Вие предлагате със запазване на § 8 няма да ни послужи в тези сделки, които

По отношение на това дали се прави разлика между инвеститорите, Комисията не разглежда въпроса от тази гледна точка. В случай че е постъпила жалба, проучва ситуацията и следи за спазване на правилата на Договора за функциониране на Европейския съюз. Тук Тук въпросът не е дали защитаваме определени инвеститори, още повече че страни по приватизационния договор, които може да не изпълняват тези задължения, може да не са чуждестранни инвеститори, а български

които дават възможност да се защитят интересите на държавата по отношение на тези несъбрани до момента вземания. Искам да подчертая, че

По отношение на въпроса за § 11д, той наистина дава възможност Агенцията да налага законни ипотеки. Този въпрос беше поставен и от нас на Агенцията по приватизация. Уверенията са, че всъщност те прилагат § 11д, като залагат тази възможност в самите приватизационни договори при сключване на договорите. По този начин от 2006 г. насам защитават приватизационните сделки.

или по Закона за задълженията и договорите, който също урежда възможност и регламентира режима за налагане на залог и ипотека, продължават да съществуват. Това е общо зададен ред, който също може да се прилага, независимо че не е изрично вписан в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Надявам се, че успях на отговоря на поставените въпроси.

Всеки народен представител, който се интересува от даден законопроект, би могъл да бъде в Комисията, при такъв детайлно... ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА: В случай че има допълнителни въпроси, можем да отговорим и да предоставим допълнителна информация, след като ни бъдат зададени.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ние от Движението за права и свободи ще подкрепим предложения Законопроект. С това искам да започна, но искам и да разясня някои неща, които са от наша гледна точка. Първото, които бихме искали да кажем, е, че § 8 беше закъснял текст в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, защото онази крадлива приватизация, която породи необходимостта

Благодаря Ви, госпожо Председател. Колеги, да си продължа мисълта от ситуацията, че периодът, в който се извърши крадливата приватизация, за да се стигне дотам, че да не се изпълняват задълженията по приватизационните договори и да се търсят различни варианти за обезпечение, защото онези, които купуваха дялове и акции и бяха съставени особени залози върху тези дялове и акции, зад които не седеше нищо друго, те разпродаваха имуществата на приватизираните дружества и все повече забогатяваха. От тази гледна точка се наложи да се приеме текстът, който в момента е в § 8 – поне имуществата на приватизираните дружества да служат като обезпечение, за да може да се събират вземанията на държавата по приватизационните договори в случаите на неизпълнение на тези договори. От тази гледна точка, доколкото успя, успя, § 8 си свърши работата. Държавата там, където все още имаше какво да учреди като обезпечение, като ипотеки, даде своя резултат и си събра вземанията.

а § 8 беше основно с идеята за договори, които вече са сключвани, от тази гледна точка считаме, че няма да има такъв ефект, за който беше приет и от тази гледна точка ние ще подкрепим неговото отпадане. Нещо повече, видяхме, че в § 11б е записано, но дори и да не е записано, какви ще бъдат обезпеченията тези обезпечения могат да бъдат част от бъдещите договори, а не да бъдат като в онези договори, в които дори нямаше никаква форма на обезпечение. Затова ние от Движението за права и свободи ще подкрепим направените предложения. Благодаря Ви за вниманието. Няма желаещи. Закривам разискванията, предстои гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет на 6 февруари 2015 г. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Гласувах „против”, защото приемането на този текст означава, че ние работим против интересите на българските данъкоплатци и българското общество. Да не се връщаме назад. Първо, така наречените „купувачи” получиха активите за милиарди левове, силно обезценени при така наречената „оценка”. Второ, теглиха пари от банки, които не върнаха, съсипаха и банковата система, обезцениха парите. И втори път, при втора безценица купиха активите. Накрая идваме на трета инстанция – ние опрощаваме част от тези разбойници, които и жълтите стотинки не искат да върнат на българската държава! Това искаме да направим. да направим. Народните представители нямаме право да лишаваме държавата от приходи, в това число, както основателно беше казано от колеги, и за Сребърния фонд. Да, трябва да се преговаря с Европейската комисия. Отсега казвам, че между първо и второ четене като народен представител искам цялата документация на преговорите, преписките между Министерството на икономиката и Европейската комисия, тъй като от това, което чувам, излиза, че не сме защитили българския интерес! Всъщност какво е защитила тази комисия при преговорите? Вие чухте ли нещо да е защитено? Нула! Нищо не сме получили! Никаква модификация на текстовете.

Уважаеми колеги, накрая, онзи ден нали постигнахме политически консенсус за КТБ – да опитаме да защитим интересите на българската държава? Нали така? За да събере българската държава средствата от КТБ. А тук опрощаваме средствата, които вместо да влязат в касата на българската държава, ще останат да си дрънкат в джобовете на тези, които получиха като подарък огромно национално богатство.

Процедура – госпожа Дариткова. Господин Михов, дайте възможност да чуем процедурата на госпожа Дариткова.

Европейски закон с необходимост от транспониране на европейски норми. С доклада за второ гласуване ще ни запознава господин Красимир Велчев – председател на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Слушаме Ви, господин Велчев. Благодаря, госпожо Председател. Колеги, първо искам да направя процедура по чл. 46, ал. 2 за допускане в залата на господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Ирина Иванова – началник-отдел в същото Министерство. Моля да подложите на гласуване това мое предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, № 402-01-12, внесен от Министерския съвет на 18 декември 2014 г., приет на първо гласуване на 18 февруари 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация”. Тук има една особеност, госпожо Председател. Той е от два параграфа, обаче ако в залата вторият не се приеме, както е по гласуването на Комисията, тогава заглавието ще звучи по друг начин – в смисъл, че няма да има „допълнение”, а ще бъде само за „изменение” на Закона. Затова предлагам,

„Чл. 9. В производство за защита от дискриминация, след като страната, която твърди, че е дискриминирана, представи факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация, ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.” Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става параграф единствен.

ще нарушим един от основополагащите принципи на правосъдието – ответникът да доказва своята невинност в залата. Считам, че по този начин ще създадем прецедент

фактически да отпадне тази част, която е след „факти” в чл. 9. Чета: „...факти, въз основа на които може да се направи предположение, че е налице дискриминация”. Забележете израза „направи предположение” – де факто с „направи предположение” ние вкарваме в съдебната зала и принуждаваме ответника да защитава позиции по направени предположения. Това е нонсенсът, който имам предвид.

По този начин текстът става следният. Чета го изцяло, за да не се объркаме: ответната страна трябва да докаже, че принципът на равно третиране не е нарушен.” Смятам, че така, както е направено, е коректно, и моля колегите да подкрепят тази промяна. Благодаря Ви.

Имахме достатъчно време между първо и второ четене да се направят писмени предложения. Никакво такова предложение не беше направено и не е коректно към Комисията да не разгледаме в нея едно такова предложение. Бяхте се въздържали при гласуване тогава на тази точка в Комисията, нищо не казахте, не внесохте никакво предложение, така че не намирам основание да се променя текстът и то, както се казва, в дванадесет без пет в залата. Би трябвало да се представи, да се обсъди. Това е моята реплика. Втора реплика? Господин Славов. Благодаря, госпожо Председател. Моята реплика към колегата е, че правото не борави с принципи като „очевидно”. В случая „очевидно” ще бъде крайно некоректно и двусмислено. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И ще има дискриминация по отношение на незрящи граждани. Да, абсолютно коректна забележка. Бих Ви предложил, колеги, да помислим за термина, с който правото работи. Той се казва „обосновано предположение”, тоест преди „предположение” да добавим и „обосновано”. Очевидно това е хипотезата на текста – да се представят факти и обстоятелства, въз основа на които да може да се направи обосновано предположение за наличие на дискриминация. Начинът, по който разбирам тези законодателни промени, е, че ако примерно имате класическия пример на дискриминация, който се коментира напоследък – мъж и жена, които са на една и съща позиция, служба и квалификация, но получават различен доход и на и на мъжа е по-висок, тогава жената да може да представи фиша за заплатата си и този на въпросния мъж на Комисията и да каже: „Ето, вижте, тук са налице данни и очевидно има разлика в доходите ни. Ние сме с еднаква квалификация. Моля проверете и установете дали наистина е налице дискриминация.” съответният работодател ще трябва да докаже, че въз основа на обективни критерии има разлика в доходите на двамата служители, а не само за това, че единият е мъж, а другият е жена. Това е моето предложение – нека да бъде „обосновано предположение” като редакционна промяна, ако го приемате. Благодаря

аз съм изцяло за текста на вносителя, не заради това, че се е подписал господин Томислав Дончев от името на министър-председателя, не заради това, че Министерският съвет го внася, поради друга причина. Причината е, че този Законопроект всъщност допълва, и то в актуален порядък, имайки предвид конюнктурни, явно, предизвикателства Закона за защита от дискриминация, и освен това той изпълнява повелите на няколко европейски директиви, които го правят вече и от тази гледна точка хармонизиран текст с европейското право. Това по същество, което Вие предлагате, може, разбира се, да го разглеждаме, ако беше редакционна поправка според нашия Правилник. При условие че между първо и второ четене в писмен вид нямаше предложение към Комисията по вероизповеданията и правата на човека като основна Комисия, при условие при условие че то не беше разгледано, не беше направено и устно по време на обсъждането на заседание на тази Комисия, мисля, госпожо Председател, че няма нужда дори да разглеждаме това предложение, а също и предложението

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Желанието ми в залата с предложението, което правя, е не всъщност да търся поводи, с които опозиционно да противопоставям друго мнение, а съответно правя конкретно редакционно предложение, с което смятам, че текстът става по-добър и безспорен. Другото, което е – до голяма степен фактически затруднява българското правораздаване. След него, имайки предвид нашите нрави, това ще доведе до сериозни натрупвания на жалби и съответно на такива отговори, така че моля колегите народни представители още веднъж да вникнат в моето предложение. Смятам, че с това правим Закона по-добър. Моето предложение наистина е редакционно, господин Велчев. Благодаря Други народни представители за изказвания? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тук проблемът е в промяната на доказателствената тежест и доказването на отрицателни факти. Има тълкувателно решение на

Дори ако изхождаме от презумпцията в наказателното право, че всеки е невинен до доказване на противното, то тук отново обръщаме тази презумпция и трябва да се доказват отрицателни факти.

поради тази причина колегата предложи редакцията. Просто няма да работи това в нашата съдебна система. Заповядайте, господин Анастасов. Благодаря, госпожо Председател. Без да съм юрист, ще направя само едно кратко пояснение – и в момента съдебната практика е такава, че човек трябва да доказва, че не е налична дискриминация, но това не е доказване на отрицателни факти, а доказване на равно отношение, разликата е голяма. Благодаря Ви. Втора реплика? Дуплика – господин Попов. ще бъде съвсем кратка. Не може да се доказват отрицателни факти – това е. Как ще се докаже отрицателен факт, с какви способи? Други народни представители? Господин Лазаров – от името на вносителя.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! С оглед на допълване на дискусията бих споделил следното. В момента нашето законодателство предвижда и двете страни да докажат това, което твърдят. Така казва Законът за защита от дискриминация. Решението на съда, което беше цитирано, показва нещо друго. То твърди, че доказателствената тежест е съразмерно разпределена между двете страни – ищец и ответник. Съдът е преценил и осъдил точно така, както е предвидило българското законодателство. Големият проблем е, че българското законодателство противоречи на четири директиви точно в тази област. Точно тези четири директиви твърдят (силен

от възможността да доказва. Той само представя факти. Това са четирите директиви. По две от тях ние имаме започнати такива процедури с Европейката комисия, която преценява дали държавата е изпълнила своите задължения. Всъщност добавената стойност на директивите е, че освобождава ищеца да доказва тези факти, а доказателствената стойност и възможност е прехвърлена на ответника. В този смисъл са всички становища на Европейската комисия, всички становища на адвокатите от Съда на Европейския съюз. Ако се приеме предложението на народния представител господин Антонов, тогава ние ще бъдем в процес по десинхронизация на българското законодателство с европейското. Този текст е е работен в продължение на две години заедно с широка група от специалисти в областта и на правораздаването, и на нормотворчеството. Той удовлетворява Европейката комисия. Ако България не предприеме действия до 31 март 2015 г., ние ще навлезем в наказателна процедура, която е свързана с особено щекотлива тема – рубриката „Права на човека”.

имуществени санкции или еднократна парична сума. С оглед правата на човека обикновено съдът присъжда периодичните

Мисля, че е ясно, колеги, това, което обясни господин Лазаров. Очаквам от народните представители, които предложиха според тях промени, да ги оттеглят, защото те противоречат на философията на гласувания на първо четене Законопроект. Господин Антонов, очаквам да оттеглите предложението си. То противоречи на философията – това, заради което парламентът в момента се занимава с този Законопроект

заместник-министъра. По принцип ние не спорим за синхронизацията на европейското законодателство и предложените промени, а напротив, правим този процес по-лек

Фактически с тези корекции ние правим предложения – ответникът да не доказва своята вина. Нека да я доказва, когато има вина. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В такова производство вина се доказва в наказателно производство и в някои хипотези на ЗЗД за неоснователно обогатяване.

По време на дебата са направени две предложения, които според народните представители са редакционни. След обясненията на заместник-министър Лазаров стана ясно, че предложението на господин Васил Антонов не е редакционно, тъй като променя философията на гласувания на първо четене Законопроект, поради което същото не следва да бъде допускано до гласуване. Тъй като предложението на господин Славов бе направено във връзка с направеното предложение на господин Антонов, при положение че то не се допуска до гласуване, отпада необходимостта... (Народният представите господин Славов. Поставям на гласуване § 1 по вносител, подкрепен от Комисията. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа текста на вносителя.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

Госпожо Председател, дами и господа! На първо четене, когато беше предложен този Законопроект, аз казах доста неща по този текст. С риск да се повторя, ще ги кажа пак, защото смятам, че е важно. Все пак когато има европейски разпоредби и чиновниците ги подготвят, трябва да е ясно дали са направили правилна експертна оценка или някои чиновник се е престарал, за да се покаже по-европеец от европейците и да внася в нашето законодателство неща, които са ненужни.

Затова Ви призовавам, колеги, не подкрепяйте този текст, защото в чл. 4 на Закона за защита от дискриминация ясно е казано по кои принципи... там е споменато „и пол”. Не виждам защо трябва допълнително да въвеждаме отново думата „пол” в чл. 4, дори и да е сменен. Тогава трябва да въведем и хората, които са с еднакви полови белези – мъжки и женски. Те може би също са дискриминирани. Защо ги няма?! Защо не се въвеждат и не са изискани от Министерството други директиви и решения на ООН, които имат срокове до 2016 г. и които трябва да бъдат приети до а се вкарват такива неща, които по някакъв начин смятам, че работят, за да се руши всичко традиционно, всичко, което се е правила в живота на българите?! Никой на никого не е забранил да бъде от първия, втория, третия, четвъртия, петия или шестия пол ли станаха вече – не знам. Призовавам колегите от всички парламентарни групи и най-вече колегите от ДПС, защото в Комисията, пак ще припомня, бяха много активни в защита на това да влезе текстът с промяната на пола, поне пред Вашите избиратели да обясните Вашата мотивация, че го подкрепяте, защото не можете да спрете еволюцията. Каква еволюция е това? Това е много либерално, но, за съжаление, избирателите на ДПС в страната, а и особено в Сърница, не вярвам да харесват да има подобни неща в българските закони. Затова призовавам най-вече народните представители от ДПС – не подкрепяйте този текст, защото отново ще се изложите и пред Вашите избиратели. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Първо, искам да поздравя Комисията и нейния председател, че е отхвърлила този текст и това не е случайно. Ако днес от парламента излезе съобщението: „Народните представители се събраха и решиха, че когато хората си променят пола, трябва да ги предпазваме от дискриминация. Това им беше днешната работа”, атестацията за мисленето, морала и ценностите на това Народно събрание няма да бъде добра. Колеги, ние нямаме друг подход освен категорично да застанем зад становището на Комисията, защото в крайна сметка става въпрос за ценности, които, имам чувството, че някой ни ги пробутва, като уж европейско законодателство, макар че това не е така. По тези въпроси всяка страна сама трябва да взима своите решения, извинявайте. Тук не можем да говорим за еволюция. Някой се опитва да ни откаже от традиционни християнски ценности, каквото е семейството, и не трябва да го допускаме. И за да не говоря повече, не искам да се разраства голям дебат,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Гласувах „за” в Комисията за тази точка и искам да обясня на колегите народни представители защо. Ще кажа и някои медицински термини, и нека те да си направят сметка, и решат как да гласуват. Правото на телесно модифициране е призната от закона възможност и всеки човек може да разполага с тялото си като променя външния му вид по начин, отговарящ на неговите убеждения и преценка за идентичност. Най-често промяната на външния вид се извършва от естетични съображения и тогава ни харесва – козметичните операции, и все по-често се обосновава с желанието на лицето да изрази своята уникалност.

а след развитието на това дете се установява, че всъщност при него половите белези са на другия пол. Защо това дете да бъде дискриминирано? То не е виновно за това.

За да се разбере правната същност, ще Ви кажа колко вида пол има. На първо място е генетичният пол. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Димитров, но дебатът не е дали да има възможност да си сменят пола, а дали, когато човек си е сменил пола, подлежи на дискриминация. Ако отхвърлим предложението на вносителя, излиза, че при сменен пол можем да дискриминираме човек по признака „сменен пол”. Това е дебатът. ДАРИН ДИМИТРОВ: От една страна, правото на промяна на пола дава възможност на хората, които не се възприемат като рожден пол, да се освободят от него и с промененото си тяло да се впишат в своята идентичност. От друга страна, обаче срещу допускането на промяна на пола се посочва и опасността да се доведе до полова динамичност в обществените отношения – да има хора, които да искат да си сменят пола няколко пъти. Полът е в основа на редица правни неща – робство, майчинство, брак, трудова закрила, закрила на бременните, донорство. Искам да кажа, че възможността за промяна на пола е призната от българското законодателство в чл. 9, ал. 1 от Закона за българските лични документи, който предвижда смяна на българските лични документи при промяна на пола. Нека народните представители сами да преценят и да решат. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Много кратък ще бъда. Колеги, в момента в чл. 4, ал. 1 от Закона, мисля, че беше, много ясно е казано: дискриминация по отношение на пол, раса, етническа принадлежност и така нататък, тоест говори се за пол. Очевидно, ако има смяна на пола,

уважаеми колеги, точно искам да допълня изказването на колегата Славов. Вие правите реплика на господин Димитров. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Добре, не споря с господин Славов, само казвам, че наистина в някои европейски държави – членки на Европейския съюз, проблемът със смяната на пола не е решен, докато в България този проблем е решен. Не е забранена, разрешена е смяната на пола, за което говори и доктор Дарин Матов. Въпросът е за какво изрично ще включваме думата „пол” в закон, който не виждам смисъл да се разисква и да се разчопля нещо, което изобщо няма никакъв смисъл, след като е решен този проблем. Трета реплика? Няма. Дуплика? Няма да ползвате. Други народни представители? Процедура – заповядайте,

След това ще бъде безсмислено неговото изказване. Нека да го чуем и него, няма да има повече дебати и ще закрием дебата, но все пак да ориентира народните представители. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, позволих си да взема думата преди гласуването на процедурата, защото в противен случай нямаше да имам възможност да се изкажа. С оглед на дебата, който водим, бих искал да споделя следните неща. Беше изказано мнение, че не е задължително да бъде гласуван такъв текст. Напротив, задължително е! Задължително е, защото в самата директива, ползвайки се и позовавайки се от правото на съда на Европейския съюз, е описано: „Съдът е признал, че обхватът на принципа на равното третиране на мъжете и жените не може да бъде ограничаван по дискриминация, основана на факта, че дадено лице е от единия или от другия пол. С оглед на неговата цел и характера на правата, които той цели да защитава, той се налага също и към дискриминация, основана към промяна на пола на дадено лице”. Това категорично задължава България да въведе това изискване в своето законодателство. От 2003 г. България е въвела това изискване по начин, по който в момента съществува. Ние твърдим, че в Кодекса на труда сме създали всички възможни предпоставки лицата да нямат дискриминация по отношение на пол и твърдим, че и в случаите на промяна на пола, това се прилага. Също така сме приложили Закона за гражданската регистрация, съобразно който в резултат на определени интервенции, ако лицето промени своя пол,

при промяна на документите за самоличност в Закона за българските документи за самоличност определен срок лицето да реагира

твърдя, че Европейската комисия не признава нашите аргументи.

Да, ще Ви дам процедурата, но сме в процедура. (Реплики.) Давам, защото Вие ми ръкопляскате, когато укорявам гостите, че присъстват и не взимат думата, а когато искат да вземат думата, също сте недоволни. Днес е един хубав ден. Гостите участват активно в дебата, взимат отношение, което поведение мисля, че трябва да подкрепим. Гласуваме предложението за прекратяване на разискванията. (Реплика от

Госпожо Председател, не смятам, че е редно, когато е поискана процедура от народен представител, да бъде прекъсната и да се даде право на заместник-министър Лазаров да обясни така на народните представители и да внесе заблуда. той, просто не е вярно. Вие допуснахте да дойде да манипулира залата. Той манипулираше и Комисията. На първо четене, когато беше в Комисията, аз му казах, че не е прав, но той твърдеше, че не е вярно, че било задължително. Къде е задължително?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз исках думата за прегласуване поради простата причина, че не успяхме да гласуваме всички. всички. И аз не успях да гласувам, защото тук се развиваше един дебат: кое се гласува, как се гласува, а още народни представители искат да се изказват. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Карадайъ. Колеги, процедура по прегласуване предложението за прекратяване на разискванията по § 2.

Гласували 104 народни представители: за 85, против 14, въздържали се 5. Предложението е прието. Дебатите са прекратени. Предстои гласуване.

то бива, бива странна коалиция, странно коалиционно поведение, но това да бламираш по този начин собственото си правителство, което е внесло този Законопроект, ми се струва прекалено. Нещо, което

Правя предложение за прегласуване, като се обръщам с апел към всички, които са излъчили това правителство – накрая ще остане само, че ДПС ще подкрепя това правителство. Какво правите Вие?!

Колеги, предложението по Доклада на Комисията за отхвърляне на § 2 не е прието.

Гласуваме предложението за редакция на § 2 по вносител.

Всеки един текст обаче се гласува на две четения – текстът на вносителя, ако не е отхвърлен, трябва да бъде подложен и на второ гласуване. Сега в момента върви това второ гласуване.

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В желанието си да Ви спася от поредния конфуз – да бламирате собственото си правителство (викове от ГЕРБ: „Ееее!”) и за да Ви дам възможност да проведете допълнителни консултации с Вашите министри и заместник-министри,

Госпожо Председател, нали сме в режим на гласуване в момента? Имаме минало гласуване – първо, с някакъв резултат. Сега единствената допустима процедура е за прегласуване. Не мога да си представя, че между първото гласуване и прегласуването може да има някаква друга процедура по Правилника, който който всички сме приели. Нека да си свършим работата с прегласуването, ако има такава процедура, макар че досега не съм чул да е направено такова нещо, или ако няма процедура, да продължим нататък с приключване на работното време, както забелязвате. Благодаря Ви. Имаме взето решение вече.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя искане за прегласуване на § 2. Обръщам внимание на всички колеги, че въпреки изложените становища, има активна процедура по този въпрос. По същество аз изцяло поддържам мнението, така както го е защитавала българската държава. В Закона ни се включва, според мен, и тази хипотеза в понятието „сексуална ориентация”, но след като сме давали многократно тези обяснения и те не са приети, би следвало да изпълним изискването. Днес се очерта като ден на изпълнение на европейските изисквания. Запознах се и със съдебните решения, които са приложени. Мисля, че натоварваме това

Колеги, след гласуването на § 2 по вносител, направено до 14 ч., във времето, определено за днешното пленарно заседание, има направена процедура за прегласуване. Но тъй като вече е след 14,00 ч., а няма искане за удължаване на времето,

Парламентарния контрол и да закрия днешното пленарно заседание, а в следващо ще продължим с този оспорван Законопроект. Съобщения за Парламентарен контрол на 20 март 2015 г., петък, 11,00 Първи ще отговаря заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на два въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Слави Бинев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на десет въпроса от народните представители Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Борислав Иглев. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на шест въпроса от народните представители Станислав Станилов, Десислав Чуколов, Красимир Янков, Корнелия Маринова, Любомир Владимиров, и Янаки Стоилов. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Валентин Николов Иванов, и Слави Бинев. Министърът на културата Вежди Рашидов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Славов и Иван Пенков Иванов и на едно питане от народните представители Петър Славов и Вили Лилков. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Волен Сидеров, Михо Михов, Петър Славов и Атанас Стоянов. Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на три въпроса от народните представители Борислав Иглев, Вили Лилков, Славчо Атанасов и на едно питане питане от народния представител Димитър Делчев. Министърът на образованието и науката Тодор Танев ще отговори на четири въпроса от народните представители Калина Балабанова, Пламен Манушев, Красимир Петров и Павел Христов, Борислав Иглев, Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев и на две питания от народните представители Бойка Маринска и Иван Пенков Иванов. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на пет въпроса от народните представители Джевдет Чакъров – два въпроса, Джейхан Ибрямов и Владимир Тошев – два въпроса. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на два въпроса от народните представители Славчо Атанасов и Слави Бинев. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на осем въпроса от народните представители Иван Станков и Георги Кючуков, Светла Бъчварова и Добрин Данев – два въпроса, Димитър Делчев, Борис Ячев, Стефан Кенов, Светла Бъчварова и Корнелия Нинова. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева – на питане от народния представител Магдалена Ташева; - министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Стефани Михайлова; министърът на образованието и науката Тодор Танев – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на три въпроса с писмен отговор от народния представител Илиан Тодоров, и на питане писмен отговор от народните представители Искрен Веселинов и Красимир Каракачанов; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса от народните представители Красимир Янков и Георги Божинов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Стефан Кенов; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народните представители Бойка Маринска и Димитър Шишков; министърът на финансите Владислав Горанов – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Мая Манолова и Чавдар Георгиев – два общи въпроса, и Драгомир Стойнев; Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, както и министърът на икономиката Божидар Лукарски. Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на външните работи Даниел Митов. Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Утре редовно пленарно заседание, начален час 9,00 ч. Закривам пленарния ден.